„Безплатно медицинско обслужване“ е медицинска дейност, при която пациентът е заплатил предварително чрез осигурителни вноски или закупени застрахователни полици. 14. „Здравеопазване“ е система, в която страдащият с помощта на лекар и/или медицински специалист чрез ефективно използване на наличните знания и ресурси, може да възстанови функционалността на своя организъм. 15. „Здравето“ е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или немощ. 16. „Здравна грижа“ е дейност, предоставяна от специалисти от съюзни професионални области, които притежават съответната професионална квалификация, по медицинска професия“, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование или със свидетелство за професионална квалификация, издадено по реда на Закона за професионалното образование и обучение, граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Професионалната реализация се осъществява след вписване в регистъра за признаване на професионална квалификация. 17. „Здравна услуга“ е заплатено действие за извършени действия, свързани с моментното здравословно състояние на човека. 18. „Здравно-социални услуги“ са дейности, в които превес имат услугите, отговарящи на здравните изисквания, медицинските стандарти и за които финансовият ресурс се осигурява от бюджета на функция „Здравеопазване“. 19. „Лекар“ е обобщен термин на лице, което притежава образователно-квалификационната степен „Магистър по медицина“ и „Магистър по дентална медицина (стоматология)“ и има право да упражнява медицинска дейност, упражнява медицинската професия свързана със здравето на пациента. 20. „Лечебна дейност“ – е дейност, предоставяна от специалисти от съюзни професионални области, от лекари и лекари по дентална медицина, граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които притежават съответната професионална квалификация, по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Професионалната реализация се осъществява след вписване в регистъра за признаване на професионална квалификация. 21. „Медицинска дейност“ е процес на предоставяне на медицинска помощ. 22. „Медицинска помощ“ е дейност по диагностициране, лечение, рехабилитация или обгрижване на пациент, предоставени от лекар и/или медицински специалист при спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти. 23. „Медицинска услуга“ е заплатено действие, с което е извършена реализация на медицинска помощ. 24. „Медицински специалист“ е лице, обобщен термин на лице, от съюзни професионални области, което притежава съответната професионална квалификация, по „медицинска професия“, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ по Закона за висшето образование. 25. „Медицинско обслужване“ са дейности, предназначени да повишат нивото на удовлетвореност в пациента – усещането, че дадена медицинска услуга, лекарствен продукт и/или медицинско изделие отговаря на очакването на пациента. 26. „Обществено обслужване в областта на здравеопазването“ е медицинска дейност, предоставяща обществена услуга от държавно или общинско лечебно заведение съгласно Закона за публичните предприятия. 27. „Палиативни грижи“ (от латински: palliare, покриване) е област в здравеопазването, която е фокусирана върху намаляването и превенцията на страданието на пациентите. За разлика от хосписната грижа палиативната медицина е подходяща за всички етапи на заболяването, включително за тези, които са под лечение за лечими заболявания, и тези, които живеят с хронични такива, както и пациенти към края на живота им. Палиативната медицина има мултидисциплинарен подход, който разчита на съдействие от страна на лекари, фармацевти, сестри, социални работници, психолози и други здравни професионалисти при формулирането на план за грижа за намаляване на страданието във всички области на живота на пациента. Този мултидисциплинарен подход позволява на екипите за палиативна грижа да отговорят на нуждите на пациента на неговото физическо, емоционално, духовно ниво и в социален план, които възникват при напредналите заболявания. 28.

на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. за признаване на професионалните квалификации, упражняващ дейности в сектора на здравеопазването,

29. „Хоспис“ (hospitum – което означава частен пансион) е вид лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар на лица в терминално състояние, с хронични инвалидизиращи заболявания или медико-социални проблеми, чрез полагане на палиативни грижи за терминално болни пациенти и подобряване качеството на живот в последните им дни.“

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 30: „§ 30.

„Територия на лечебно заведение за болнична помощ“ по смисъла на чл. 9, ал. 6 е урегулиран поземлен имот и построените върху него сгради, предназначени за обществено обслужване в областта на здравеопазването, където лечебното заведение за болнична помощ осъществява дейността си.“ Благодаря, госпожо Дариткова. Откривам дискусия по § 24. Заповядайте, госпожо Найденова. Уважаеми колеги, аз разбирам бавното четене на председателката на Здравната комисия, но искам да споделя с Вас следното. За толкова години много от терминологията в здравеопазването не е изчистена. Няма легитимни определения, касаещи здравеопазването – различни термини. За нас като народни представители щеше да ни бъде много лесно само тук-там да бъде пипнат Законът за лечебните заведения или друг вид закон, който касае здравеопазването, и да имаме достатъчно време да огледаме другите неща. И може би, аз не знам и не смея да мисля, че това е тенденциозно, но си представете, когато се стигне до съдебен спор в залата, липсата на легитимни определения – не претендираме, че това, което предлагаме, е идеално, ползвали сме различна литература, пак казвам, не претендираме, но пътят е този – трябва да се изчистят законите, които касаят здравеопазването и във всеки един от тях

И аз моля да бъдем разбрани защо ние хвърляме камъчето и предлагаме на пръв поглед неприемливи определения, но пак казвам, ползвали сме различна литература и хвърляме предизвикателството, ако не в този парламент, то в следващия. Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Реплики към това изказване? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване.

предложението на Валентина Найденова и група народни представители

наименованието? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението.

предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група и народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага § 25 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 38.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

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 33.

Сигурно би било по-бързо по няколко параграфа да гласуваме, но доста сложен ми се вижда Законът и не мога да преценя къде няма да има проблеми, къде – има.

им. (2) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ извършва по утвърден график проверка за съответствието на дейността на лечебното заведение с изискванията на този закон и със здравните изисквания. Извън графика проверка може да се извърши и по искане на министъра на здравеопазването. (3) При установяване на несъответствия с изискванията по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ определя срок за отстраняването им. Когато в определения срок несъответствията не са отстранени, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“: 1. отказва да пререгистрира лечебното заведение по чл. 39, ал. 1, съответно лечебната дейност по чл. 39, ал. 2 и заличава регистрацията на лечебното заведение, съответно на лечебната дейност, или 2. 2. прави мотивирано предложение до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешението за осъществяване на лечебна дейност на лечебното заведение по чл. 46, ал. 1 и за заличаване на регистрацията на лечебното заведение по чл. 39, ал. съответно на лечебната дейност по чл. 39, ал. 2, или 3. прави мотивирано предложение до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешението за осъществяване на лечебна дейност на лечебното заведение по чл. 46, ал. 1 в частта му, в която е установено нарушение на изискванията по ал. 2. ал. 2. (4) Регистрацията се заличава, съответно разрешението се отнема, с писмена мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съответно на министъра на здравеопазването,

В срока по ал. 1 първостепенните разпоредители с бюджет, към които директорите на съответните лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 са второстепенни разпоредители с бюджет, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на ал. 2. 2. (7) При установяване на съответствие с изискванията по ал. 2 разрешението за осъществяване на лечебна дейност на лечебното заведение по чл. 46, ал. 1 и удостоверението за регистрация на лечебното заведение по чл. 39, ал. 1, съответно на лечебната дейност по чл. 39, ал. 2, запазва действието си.“ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Изказвания по двата параграфа? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Ще помоля, ако колеги държат отделно някои от параграфите да се гласува – да индикират, ако не – ще ги караме по няколко. Подлагам на гласуване предложението за отхвърляне на § 26 и за създаване на нов § 32.

2. Българският фармацевтичен съюз приема правила за добра фармацевтична практика и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването; 3. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българската асоциация на зъботехниците и Българската асоциация на помощник-фармацевтите приемат правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването. (2) Когато в срока по ал. 1 съответните съсловни организации по ал. 1 не предложат за утвърждаване от министъра на здравеопазването приети от тях правила за добра медицинска практика,

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 33.

Задължителното здравно осигуряване гарантира универсален достъп до здравеопазване на здравноосигурените лица по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса. 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: а) досегашният текст става ал. 1. б) създава се ал. 2: „(2) Задължителното здравно осигуряване се реализира чрез фондова организация и управление на осигурителните средства.“

(4) Управителят и подуправителят се назначават от Надзорния съвет, а служителите в централното управление, районните здравноосигурителни каси и техните поделенията заемат длъжности по служебно или по трудово правоотношение, като за служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. Управителят, подуправителят и служителите на НЗОК не могат да извършват конкурентна на НЗОК дейност и не могат да бъдат изпълнители на медицинска помощ по този закон“. Чл. 13 се изменя така: „Чл. 13. (1) Надзорният съвет на НЗОК: 1. е орган, който осъществява надзорни функции по отношение организацията, управлението и финансирането на задължителната здравноосигурителна система; 2. осъществява контрол върху дейността на НЗОК, управителя и подуправителя; 3. се състои от седем члена – по двама представители на представителните организации на работниците и служителите, на работодателите, както и трима представители на държавата, определени от Министерския съвет, като единият – заместник- министър на здравеопазването. (2) Представителите на държавата се определят и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. (3) Представителите на организациите на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите по ал. 1, т. 3 се избират и освобождават от ръководните органи на организациите на национално равнище. (4) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Надзорният съвет възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността на управител на НЗОК. (5) Когато представителните организации на работниците и служителите или на работодателите са различен брой, квотата на организациите с по-малък брой се допълва до квотата на организациите с по-голям брой по споразумение между заинтересованите организации. (6) При липса на споразумение по ал. 5 допълване на квотата на национално представителните организации с по-малък брой не се осъществява и съставът на Надзорния съвет количествено се определя от министъра на здравеопазването. (7) Приема „Вътрешни правила“ за своята работа, в които се определя кръгът на пълномощия и отговорности на Надзорния съвет. съвет. (8) Членове на Надзорния съвет на НЗОК могат да бъдат физически лица, които: 1. имат придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“. 2. имат най-малко 15 години доказана (управленска, изследователска и преподавателска) компетентност в управлението на осигурителните отношения и осигурителните парични потоци, както и в големи организационни структури в здравеопазването; 3. могат да поемат отговорност за резултатите от дейността на НЗОК. (9) Членове на Надзорния съвет на НЗОК не могат да бъдат физически лица, които са членове, в трудови или облигационни отношения със съсловна организация на съответната регулирана професия в сектор „Здравеопазване“ и не са в конфликт на интереси с дейността на НЗОК. Обстоятелствата се удостоверяват с декларация. (10) Физическите лица, членове на Надзорния съвет, освен определените и назначени с решение на Министерския съвет, могат да бъдат само един мандат. (11) Членовете на Надзорния съвет избират от своя състав председател на ротационен принцип, с едногодишен мандат. (12) Поименният състав на Надзорния съвет, както и промените в него, се обнародват от председателя му в „Държавен вестник“. 5. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: а) точка 2 се изменя така: „2. одобрява националните рамкови договори и анексите към тях, като при неодобрение се връщат на съставителите за преразглеждане;“. б) точка 4 се изменя така: „4. одобрява шестмесечния и годишния отчети за изпълнението на бюджета на НЗОК и шестмесечния и годишния отчети

създава т. 5в: „5в. по предложение на управителя Надзорният съвет на НЗОК взема решение за определяне на цените за предоставяне на информационни услуги по чл. 64, ал. 4 от този закон;“. г) точка 6 се изменя така: определя функциите на подуправителя по предложение на управителя;“. д) създават се точки 15 – 18: „15. Одобрява споразумения за разсрочване на вземания и задължения към страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване. 16. Съгласува назначаването и освобождаването на ръководителя на звеното за вътрешен одит и на ръководителя на Инспектората в НЗОК. 17. По предложение на министъра на здравеопазването взема решения за заплащане на извършени и отчетени медицински дейности при кризи от невоенен характер. 18. Утвърждава конкурсните правила за сключване на договори с изпълнители на медицинска помощ на територията, обслужвана от РЗОК, както и правилата за изменяне и прекратяване на договорите.“ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: а) ал. 4 се изменя така: „(4) В заседанията на Надзорния съвет участва и управителят на НЗОК със съвещателен глас, а при негово отсъствие същите права има подуправителят.“ б) създава се ал. 7: „(7) Дейността на Надзорния съвет се подпомага от аналитичен отдел, част от структурата и състава на НЗОК, определен с Правилника за организацията и дейността на НЗОК. При необходимост управителят на НЗОК може да му възлага извършването на анализи, свързани с оперативната дейност на НЗОК.“ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: а) в ал. 3, т. 2 цифрата „3“ се заменя с „10“; в ал. 7 се правят следните изменения и допълнения: - точки 4 и 6 се изменят така: „4. изготвя шестмесечен и годишен финансов отчет, шестмесечен и годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и шестмесечен и годишен отчет за дейността на НЗОК и ги внася внася в Надзорния съвет за разглеждане и одобрение;“. „6. изготвя и внася в Надзорния съвет проект на организационна структура, проект за Правилник за устройството и дейността на НЗОК и след тяхното приемане ги обнародва в „Държавен вестник“;“ създава се т. 19: „19. Управителят на НЗОК получава основно месечно възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение на председател на постоянна парламентарна комисия.“ в) създава се ал. 8: „(8) Управителят на НЗОК отговаря на въпроси и питания на народни представители в пленарна зала.“ 8. Чл. 19а се изменя така: „Чл. 19а. (1) Подуправителят на НЗОК организира и ръководи оперативната дейност на НЗОК по време на отсъствие на управителя в съответствие с възложените му от управителя и утвърдени от Надзорния съвет функции. (2) Подуправител на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания: 1. има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; 2. има минимум пет години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело; 3. не е в конфликт на интереси с дейността на НЗОК. НЗОК. (3) Подуправителят на НЗОК се избира от Народното събрание за срок от 4 години. При изтичане на мандата подуправителят на НЗОК продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов подуправител. (4) Предложения за избор на подуправителя на НЗОК могат да се правят от парламентарните групи. (5) Подуправителят на НЗОК получава основно месечно възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение на народен представител.“ 9. В чл. 20, ал. 1, т. 4 се изменя така: „4. сключва, изменя и прекратява договорите с лечебни заведения, изпълнители на медицинска помощ, включени и отговарящи на изискванията на Националната здравна карта на територията, обслужвана от РЗОК, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за съответната година, НРД, Правилника за устройството и дейността на НЗОК, срещу конкурс по правила, утвърдени от Надзорния съвет.“ 10. Създава се чл. 21а: „Чл. 21а.

НЗОК; (3) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на тримесечие. (4) За оперативната работа на Управителния съвет могат да бъдат привличани външни сътрудници. (5) Ръководител на Управителния съвет е управителят на НЗОК, а в негово отсъствие – подуправителят.“ Чл. 30 се изменя така: „Чл. 30 (1) Отчетите по този закон се внасят от управителя на НЗОК чрез министъра на здравеопазването и Министерския съвет в Народното събрание в следните срокове: 1. Шестмесечният отчет за изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на НЗОК се представят до 30 септември през отчетната година. 2. Годишният отчет за изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на НЗОК се представят не по-късно от 30 юни следващата година. (2) Шестмесечният и годишният отчети за дейността на НЗОК се представят заедно

и Конфедерация Швейцария и по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване; 5. броят и сумите на приходите по бюджетна класификация за същия период от предходната година и за текущия период; 6. броят и сумите на диференцираните разходи по здравноосигурителни плащания за същия период от предходната година и за текущия период; 7. в отчета за дейността се посочва информация за броя на лекуваните в ЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване по държави български граждани (общо) и сумите, изплатени за тях от НЗОК, както и броя лекувани граждани от ЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, в България и сумата (общо), платена от тях. 8. други. други. (4) Разглеждането и приемането от Народното събрание на отчета за изпълнение на бюджета и отчета за дейността на НЗОК се извършва до първо гласуване на бюджета на НЗОК за следващата година. година. (5) Решението на Народното събрание за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и отчета за дейността на НЗОК се обнародва в „Държавен вестник“.“ 12. Чл. 53 се изменя така: „Чл. 53 (1) За осъществяване на дейностите, предвидени в този закон, НЗОК и съсловните организации на съответните регулирани професии в сектор „Здравеопазване“ приемат чрез подписване национални рамкови договори за медицинските и за денталните дейности или анекси към тях. (2) Националните рамкови договори се приемат за срок от една година за периода на бюджетната година и при необходимост се актуализират по реда на приемането му.“ 13. Чл. 54 се изменя така: „Чл. 54. (1) Националните рамкови договори се изработват от комисии, в които участват: по трима официални представители на НЗОК, по един от представителните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите, представителните организации на медицинските специалисти, представителните организации за защита правата на пациентите и двама представители на Министерството на здравеопазването. (2) Комисиите се назначават със заповед на министъра на здравеопазването, като конкретните участници се предлагат от съответните организации. (3) В комисиите по ал. 1 не могат да участват физически лица, които са в конфликт на интереси с НЗОК. Обстоятелствата за наличието на конфликт на интереси се удостоверяват с декларация. (4) Комисиите могат да привличат допълнително консултанти за решаването на специфични цели и задачи по време на изработването на НРД. (5) Процедурата по изготвянето на националните рамкови договори съвпада по време с бюджетната процедура за следващата бюджетна година. време с бюджетната процедура за следващата бюджетна година. (6) Процедурата по изготвянето на проекта за Национален рамков договор приключва на 31 декември преди годината, за която се отнася.

Националните рамкови договори се приемат с мнозинство от присъстващите по чл. 54, ал. 1. (9) Националните рамкови договори се подписват от управителя на НЗОК, от ръководителите на съсловните организации на съответните регулирани професии в сектор „Здравеопазване“ и представителите на представителните организации за защита правата на пациентите. (10) Министърът на здравеопазването съгласува приетите по реда на ал. 1 8 НРД в 14-дневен срок от представянето му и ги обнародва, като приложенията към НРД, когато е предвидено в договора, се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“. Целият Национален рамков договор се публикува на електронната страница на НЗОК. (11) Периодът на действие на Националния рамков договор съвпада с бюджетната година на Република България съгласно чл. 10 от Закона за публичните финанси – започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година. (12) Когато Националният рамков договор не бъде приет при условията и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащият (действащите) до момента НРД. (13) В случаите, когато по време на изпълнението на действащите национални рамкови договори настъпят промени в действащото законодателство, в срок до един месец по предложение на управителя на НЗОК страните по договора подписват анекс към НРД. НРД. (14) В случай че не се подпише съответният Национален рамков договор в определения от закона срок и са налице промени в действащото законодателство, които не позволяват прилагането на НРД от предходната година, след решение на Надзорния съвет, управителят на НЗОК изготвя проект за решение и наредба за определяне обемите и цените, по които ще се разходват средствата, определени чрез Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година и ги представя на министъра на здравеопазването за съгласуване и внасяне в Министерския съвет за вземане на решение. решение. (15) Националният рамков договор се изготвя по реда на ал. 14, в случай че Правилата за добра медицинска практика и/или Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина по чл. 5 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина не са приети от съответната съсловна организация и не са в сила. (16) В Националния рамков договор за медицинските дейности и Националния рамков договор за денталните дейности се включват само медицински и дентални дейности, за които има приети, актуализирани и влезли в сила фармако-терапевтични ръководства ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. За медицински и дентални дейности, за които няма приети или актуализирани и влезли в сила фармако-терапевтични ръководства, се прилага ал. 14.“ 14. В чл. 55 се правят следните изменения: - създава се т. 1: „1. Ал. 1 се изменя така: „(1) Националните рамкови договори се състоят от най-малко две части: 1. Права и задължения на НЗОК, Българския лекарски съюз за оказване на медицинска помощ, финансирана с финансов ресурс от НЗОК; 2. Права и задължения на НЗОК, Българския зъболекарски съюз за оказване на дентална помощ, финансирана с финансов ресурс от НЗОК; 15. Чл. 55а се изменя така: „Чл. 55а. (1) Ежегодно за нуждите на сключването на Националния рамков договор Националната здравноосигурителна каса предварително извършва следните действия: 1. По времето на бюджетната процедура НЗОК остойностява по метода „текущи цени“ цената на медицинската дейност, като „капитация“, „клинична пътека“, „клинични процедури“, „амбулаторни процедури“ и други, без да включва елемента печалба я предоставя на договорните партньори при сключването на Националния рамков договор (НРД). НЗОК представя на договорните партньори и изходните данни, използвани за определянето на цената (себестойността) на медицинската дейност. 2. В стойността на медицинската дейност се включва като отделен елемент цената на труда на лекарите, медицинските специалисти и немедицинските специалисти (основна работна заплата и други доплащания по Кодекса на труда), определена чрез колективния трудов договор за съответната година, като основната работна заплата: а) за лице, притежаващо образователно-квалификационна степен „бакалавър“, не може да бъде по-малка от средната работна заплата за страната; б) за лице, притежаващо образователно-квалификационна степен „магистър“ – не по-малка от две средни работни заплати за страната през предходната година. 3. В стойността на медицинската дейност се включват като отделни елементи и конкретните стойности на лекарствените продукти и медицинските изделия, определени съгласно чл. 261е от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл. 30б от Закона 30б от Закона за медицинските изделия. 4. Неразделна част от бюджета на НЗОК са натуралните показатели, определени по т. 1. (2) Разчетите по ал. 1 служат на НЗОК да планира, договаря и да заплаща на договорните партньори медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 за сметка на осигурените лица в рамките на обемите, договорени в националните рамкови договори и в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година. (3) Националната здравноосигурителна каса не заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в нарушение на посочените в техните договори по чл. 59, ал. 1 обеми и стойности.

предоставя на физически и юридически лица срещу заплащане информация и справки от информационната система по чл. 63 съгласно ценоразпис, утвърден от Надзорния съвет на НЗОК. Ценоразписът се публикува на интернет страницата на НЗОК.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 18. В Допълнителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения: а) в § 1 се правят следните изменения: Точка 2 се изменя така: „2. „Пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, са определени по вид и обхват лечебни дейности, по отделни специалности, дейности за лечение на определени заболявания или на група заболявания, определени в чл. 45 от този закон, заплащани от НЗОК и доразвити в Националния рамков договор, за които пациентът не доплаща при получаването на медицинската помощ.“ Точка 5 се изменя така: „5. „Здравноосигурителните вноски“ са предплатени целеви средства за осигуряване от лекари, медицински и немедицински специалисти да поддържат и/или да осигурят при необходимост своевременна и достъпна медицинска помощ на здравноосигурените лица. Задължителните здравноосигурителни вноски са обществени средства за постигането на обществени цели.“ Точка 14 се изменя така: „14. „Осигурител“ е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.“ - създават се т. 30 – 38: „30. „Договорен партньор“ на Националната здравноосигурителна каса е лечебно заведение, регистрирано съгласно изискванията на раздел II от Закона за лечебните заведения и сключило договор с НЗОК за предоставяне на медицински услуги на здравноосигурените лица, финансирана от НЗОК съгласно чл. 55а от този закон. 31. „Обективна невъзможност“ (чл. 328, т. КТ и чл. 89 от ЗЗД) е налице, когато при двустранен договор (трудов, договор за управление и др.), ако задължението на едната страна се погаси поради невъзможност за изпълнение, договорът се разваля по право. Това означава, че е налице нова обстановка, различна от момента на сключване на трудовия (управленския) договор и реалното изпълнение на договореностите е станало невъзможно. Причините, които са я породили, са непреодолими за и от страните, защото произтичат от източници и фактори, които са неподвластни на тяхната воля. 32. „Представителни организации за защита правата на пациентите“ са организации, отговарящи на условията на чл. 86б от Закона за здравето. 33. „Съсловна организация на съответната регулирана професия в сектор „Здравеопазване“ са съсловните организации създадени по: 1. Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина. 2. Закона за съсловните организации на магистър-фармацевтите. 3. Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник фармацевтите.“ 34. „Съвещателен глас“ означава, че лицето не участва в гласуването. 35. „Организационна структура“ е термин, пряко свързан с процесите на управление във всяка една организация. Чрез него се определят броят и обликът на всички звена, свързани с процеса на нейната дейност. От организационната структура на една организация зависи цялата ѝ ефективност. 36. „Универсален достъп до здравеопазване“ (универсална здравна помощ, универсално здравеопазване, универсално покритие или универсална грижа) е здравноосигурителна система здравноосигурителна система за здравеопазване, в която всички граждани на определена държава или регион имат достъп до здравни услуги, когато се нуждаят от тях, без да изпитват финансово затруднение за това, като се финансират чрез споделени здравноосигурителни вноски. 37. „Фармако-терапевтично ръководство“ представлява ръководство за системно фармако-терапевтично лечение, независимо в кое лечебно заведение се лекува пациентът. 38. „Фармацевт“ е физическо лице, специалист с висше или средно фармацевтично образование, имащ право да се занимава с фармацевтична дейност, производител, дистрибутор на едро и последния участник в дистрибуторската мрежа (аптека) или крайният потребител (лекар/пациент), на лекарствени продукти и медицински изделия за еднократна употреба в медицината. б) в § 1б т. 6 се изменя така: „6. „Пациент“ е всяко физическо лице, което е потърсило, на което се оказва или е оказана медицинска помощ в държава членка. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 34: „§ 34. В Закона за здравното осигуряване в чл. 58 след думите „Закона за лечебните заведения“ се добавя „с изключение на лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 5 от Закона за лечебните заведения“.“ Благодаря, госпожо Дариткова. Изказвания по представения параграф? Заповядайте, госпожо Найденова.

уважаеми колеги народни представители! Щеше да бъде по-леко, ако досега всички тези неща бяха чути от народните представители преди нас и беше прочетен по един малко по-различен начин Законът за здравното осигуряване, но така или иначе от години там нещата не са пипани. Сега това, което Вие чухте, е един друг прочит и под по-друг ъгъл предложение. Накратко да обобщя какво предлагаме. Първо, в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса да участват представители на осигурителите, осигурените и на държавата. В Надзорния съвет да не участват потребителите на финансовия ресурс, управляван от Националната здравноосигурителна каса, а именно съсловните организации. е не „подписва“, а „изработва“ от представители на Националната здравноосигурителна каса, от Министерския съвет и от представители на съсловните организации, като тук даваме възможност в това число при подготовката му да участват и съсловните организации на медицинските сестри и акушерките. Даваме възможност, ако договорът след това, който се представя за утвърждаване в Надзорния съвет и има забележки, той може да бъде върнат за доизработване. Фактически така ние въвеждаме двустепенно управление на финансовия ресурс в Националната здравноосигурителна каса, нещо по подобие на принципите, които са заложени в управлението на Следващото, което предлагаме, това е Националната здравноосигурителна каса да има и подуправител. И последно, за да не се актуализира, както напоследък се прави бюджетът на Националната здравноосигурителна каса, то след като е изтекла бюджетната година, ние предлагаме да представя в Народното събрание и шестмесечни отчети за изпълнение на бюджета и отчетите за дейността, а не само ние да изслушваме годишните отчети и после да се налага да правим актуализация.

Уважаема госпожо Найденова, дали може да ни обясните защо непрекъснато се противопоставяте на това, че през един закон се променят в Преходни и заключителни разпоредби други закони, а Вие тук не само сте пренаписали целия закон, без да пощадите нито един от законите в системата на здравеопазването, май че само по Закона за лекарствените продукти и за медицинските изделия нямате предложения, и сте пренаредили цялата здравна система? Ако имате идея как тя трябва да изглежда, защо не направите Ваше предложение, от Вашата парламентарна група, за новия облик на здравната система? Не мога да коментирам всички неща, които прочетох, защото наистина съм изумена как така фармацевт може да бъде физическо лице физическо лице с образователна квалификационна степен и „магистър“, и „бакалавър“. Те се наричат помощник-фармацевти, доколкото ми е известно. Но не мога да разбера логиката – подуправителят на Касата да се избира от Народното събрание, а управителят да се назначава от Надзорния съвет?!

Аз ще отговоря само две неща. Първо, кой ще подпише договора на управителя на Националната здравноосигурителна каса и кой го подписва? Ако може някой да отговори, спирам дотук.

внесе толкова промени в различни нови членове, нови параграфи, които изобщо не са минали на второ четене в Комисията по здравеопазването. (Реплика Нарушаването идва и от Вас твърде често, така че не е само това с един закон да се променят и други. Ами ние гледаме от Вас какво правите, но това – в рамките на шегата. Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Господин Иванов има думата за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Трябва да Ви кажа, че в този законопроект аз съм изумен от непоследователността и несистематичното място на всички предложения, които са направени тук. в цялата ми практика като законодател такъв тюрлю гювеч не съм виждал. Освен това искам да кажа, че у мен будят въпроси и недоумение, ще зачета: „Задължителното здравно осигуряване се реализира чрез фондова организация.“ Фондова организация! Няма да коментирам. Пак тук

безпрецедентно объркване в избора на ръководство. Ще зачета и нещо, което всъщност ми направи пак силно впечатление: „Членовете на Надзорния съвет в НЗОК не могат да бъдат физически лица, които са членове на трудови или облигационни отношения със съсловната организация на съответната регулирана професия в сектор „Здравеопазване“.“

Тук всичко е направено по обратен път – Надзорният съвет избира председателя, заместникът на Здравната каса се избира от Народното събрание. Нонсенс!

Мисля, че това, което ни се представя днес тук от трибуната – лично аз винаги съм бил коректен към нашите опоненти, но такова произведение никога не ни е предоставяно. Госпожо Найденова, умолявам Ви учтиво

Заповядайте, професор Михайлов, за реплика.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми доцент Иванов, аз съм съгласен с това, и

Тук има много проблеми около референтната дейност на Народното събрание, които можем да коментираме, но искам да Ви обърна внимание най-добронамерено. Както казахте Вие, целият този тюрлю гювеч започна по инициатива на Вашата партия с приемането на Закона за бюджета на НЗОК, който ние внесохме в Конституционния съд, и шест на шест се разделиха съдиите. Не искам да коментирам всички коридорни слухове около това решение, които съм чувал, но няма да ги коментирам в залата, за да се види, че тази инициатива през един закон – и тук всъщност е така, след малко ще имаме дебат за Закона за трансплантациите. Както казва българският народ, тази кърпа я поведе Вашата политическа сила – през един закон. Тук говорим за изключително сериозни закони, които се решават в Преходни и заключителни разпоредби. Това трябва да престане да бъде практика в залата на Народното събрание. Другото, сигурно имате своите аргументи, аз съм споделил пред Вас също мои аргументи, но това трябва да се прекрати. Защото тук отново в Преходни разпоредби се вкарват няколко закона и се извършват действия с тях, което абсолютно противоречи – ето до Вас е уважаваният господин Ципов, на всякаква правна практика. Това не е редно да става и трябва да го прекратим. Благодаря Ви, господин Председателстващ. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Михайлов. Друга реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Иванов.

благодаря за направената критика. Вие в известен смисъл имате право, но тук говорим за законодателна техника и формите на прилагане. Що се отнася до това, което конкретно направих в своето изказване, искам отново да се обърна и не вярвам, че Вие сте поставили подпис под тези неща. Не знам, не съм прочел коя група народни представители. Мисля, че в моето изказване не бихте намерили всъщност критика. Що се отнася до това, че в един законопроект като възможност на техника се използва и се прилага невинаги по правилата, съм абсолютно съгласен. Тук имаме абсолютно противоречие. Вие направихте аналогията с примера, който Вие дадохте. В случая не беше много удачно. Да, има, правят се такива техники, но в случая просто има пълно противоречие. Другото, което бих искал да кажа, че тук се въвеждат нови понятия, нови определения, които по никакъв начин не кореспондират със законите и с легитимните определения, ако щете, господин Михайлов. Така че моето изказване беше в този смисъл. Пак апелирам към нашия народен представител, той действително има право да прави законодателна инициатива, но тези инициативи трябва да бъдат съобразени с нормативните документи и с легитимните определения, защото години наред

Закона за лекарствата в хуманната медицина и да не изброявам. Просто ние в момента искаме да пренапишем нови правила и нови определения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Други изказвания? думата.) Вие направихте вече изказване, госпожо Найденова. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме предложението на народния представител Валентина Найденова и група народни представители по § 27.

Предложението е прието. предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „§ 29 се изменя така: § 29. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол в чл. 10а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на обособени части, включени в капитала на лечебните заведения,

включени в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1.“ 3. В ал. 3, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на обособени части, включени в капитала на лечебните заведения, включени в Приложение № 1

Уважаеми колеги, нашето предложение е твърде ясно и категорично. То касае приватизацията на обособените части от Забранителния списък на лечебните заведения по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Ние предлагаме не само целите лечебни заведения, които са упоменати в това приложение, но и техните обособени части да не бъдат приватизирани.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Почти всички общински и държавни лечебни заведения, болници имат задължения. В хипотеза, ако един кредитор се изнерви, той може да запорира съответната обособена част и фактически да влезе – раздържавяване, най-общо е терминът, ако е толкова точен. Но с приемането на тези нормативни изисквания ние фактически предопределяме, че обособени части от държавни и общински лечебни заведения без официално обявена приватизация могат да преминат в други ръце, освен държавните. Благодаря Ви.

предложението на народния представител Валентина Найденова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30,

3. В чл. 15: а) в ал. 1 думите „Биопродукти, получени след преработка на органи и тъкани“ се заменят с „Тъканно-клетъчни алографт продукти“, а след думата „използват“ се добавя „както за трансплантация, така и“; б) в ал. 2 думата „биопродукти“ се заменя с „тъканно клетъчни алографт продукти“; в) в ал. 3 думата „биопродукти“ се заменя с „тъканно-клетъчни алографт продукти“. 4. Член 17 се изменя така: „Чл. 17. Физически и юридически лица може да даряват средства за дейности по трансплантация.“ 5. В чл. 21: а) в ал. 1, т. 3 се създава буква други роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването.“; б) създава се нова ал. 2: „(2) Писменият отказ по ал. 1, т. 3 се изразява от:

7. В чл. 26 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 след думата „само“ се добавя „пълнолетно“. 2. В ал. 2 се създават т. 3 и 4: „3. е включено в служебния регистър за вземане на орган при условията на кръстосаното донорство; 4. е осъществило раждане на живо дете и е в пременопаузална възраст съгласно критерии за подбор, определени в наредбата по чл. 4, ал. 1 – само при вземане на матка.“ 8. Създава се чл. 26а: „Чл. 26а. (1) При кръстосано донорство вземането на органи се извършва, ако са изпълнени едновременно следните условия: първият донор е дал нотариално заверено писмено съгласие да бъде донор, включително при кръстосано донорство, и е посочил първия реципиент като лице, на което е съгласен да бъде донор, включително при кръстосано донорство; 2. вторият донор е дал нотариално заверено писмено съгласие да бъде донор, включително при кръстосано донорство, и е посочил втория реципиент като лице, на което е съгласен да бъде донор, включително при кръстосано донорство;

които са дали писмено информирано съгласие за присаждане при условията на кръстосаното донорство; 5. преди вземането първият и вторият реципиент са определени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ съгласно критериите, определени в наредбите по чл. 4, ал. 1 и чл. 33; 6. изминали са не по-малко от два месеца от включването на първия и втория донор и първия и втория реципиент в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. (2) При кръстосано донорство вземането на органи се извършва едновременно на първия и втория донор.“ 9. В чл. 29, ал. 1 думите „тъкани или клетки“ се заличават. 10. Създава се чл. 33а: „Чл. 33а. При кръстосано донорство присаждането на органи се извършва едновременно на първия и втория реципиент.“

които изрично са посочени условията и редът за внос на органи; 2. органът се предоставя от институция, която е призната по установения в съответната държава ред и прилага всички изисквания за качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни инциденти и сериозни нежелани реакции, както и за предоставяне на информацията относно характеризиране в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е включен подходящ реципиент на съответния орган. (2) Внос на органи може да се осъществява от: от: 1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което има разрешение за присаждане на съответния вид орган, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения; 2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за присаждане на съответния вид орган и тази дейност е включена в съответния правилник по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения. (3) За получаване на разрешение за внос на органи ръководителят на лечебното заведение по ал. 2 подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за всеки отделен донор, към което прилага: 1. документи, които се изискват съгласно договорите по ал. 1, т. 1; 2. документи за съответствие на институцията, която предоставя органа, с изискванията на ал. 1, т. информация за органа и донора – документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания; 4. документи за съответствие с изискванията на чл. 26 при внос на органи или част от от орган от жив донор. (4) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ разглежда заявлението и приложените към него документи, извършва служебна проверка за съответствие с ал. 1, за наличие на договори по ал. 1, т. 1, както и за съответствие на представените документи по ал. 3, т. 1 с изискванията на тези договори. (5) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ издава разрешение за внос по образец или прави мотивиран отказ в срок, съобразен с исхемичното време на органа, но не по-дълъг от 24 часа от подаването на заявлението. Чл. 36а. (1) Обмен на органи се извършва между държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и включва: получаване на органи за трансплантация от държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и от Конфедерация Швейцария; 2. предоставяне на органи за трансплантация на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария. (2) Обменът на органи по ал. 1 се извършва при спазване на процедурите за предаване на информация, гарантираща качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни инциденти и сериозни нежелани реакции, както и на процедурите за предоставяне на информация относно характеризиране на органите и донорите на органи, определени в този закон. (3) Обмен на органи с държава на изпращане се извършва при условията на ал. 2, както и когато са изпълнени следните условия: 1. органът е придружен от документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания; 2. служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е включен подходящ реципиент на съответния орган. (4) Обмен на органи с държава на получаване се извършва при условията на ал. 2, както и когато са изпълнени следните условия: 1. органът е придружен от документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания; агенция „Медицински надзор“ не е включен подходящ реципиент на съответния орган. (5) Обмен на органи с европейски организации за обмен на органи се извършва след сключване на споразумение между Изпълнителна и съответната организация, ако организацията гарантира спазване на процедурите за предаване на съответната информация за качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни инциденти и сериозни нежелани реакции, както и на процедурите за предоставяне на информацията относно характеризиране на органите и донорите на органи, определени в този закон.“ 12. Създават се чл. 36б – 36ж: „Чл. 36б. Обмен на органи по чл. 36а, ал. 3 може да се осъществява от: 1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което има разрешение за присаждане на съответния вид орган, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения; 2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за присаждане на съответния вид орган и

1, което има разрешение за вземане на съответния вид орган, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения; 2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Чл. 36г. (1) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е компетентният орган за връзка на Република България с компетентните органи по трансплантация в държавите на изпращане и на получаване, организациите за обмен на органи или лечебните заведения, на които се предава информацията по обмен на органи и произтичащите от тях дейности. (2) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ осигурява денонощно разположение за изпълнение на функциите си по ал. 1, свързани с организиране на обмен на органи при спешни ситуации. (3) Информацията относно обмена на органи и характеризиране на донора се предава предварително между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, от една страна, и компетентния орган по трансплантация на държавата на изпращане и на получаване, организацията за обмен на органи или лечебно заведение, от друга страна. (4) Информацията по ал. 3 се предава незабавно след нейното получаване и проверка в писмена форма по електронен път или по факс. (5) В спешни ситуации се допуска информацията относно характеризирането на органите и донорите, както и докладването на сериозни инциденти и сериозни нежелани реакции да се предаде устно, като незабавно след това се подготвя и предоставя и в писмена форма. (6) Когато част от информацията за характеризиране на органа и/или донора не е известна към момента на предоставяне на информацията по ал. 3, тя се предава веднага, след като стане налична, от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ или от съответното лечебно заведение. (7) За осъществяване на обмена на органи Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изготвя бланка „Информация за обмен на органи“ три екземпляра, а когато обменът се извършва с държава от Европейската асоциация за свободна търговия – в четири екземпляра, която предоставя на лечебното заведение по чл. 36б или чл. 36в. Бланката съдържа следната информация: 1. наименование и данни за връзка на центъра за осигуряване; 2. наименование и данни за връзка на центъра за трансплантация; 3. спецификация на органа; 4. дата на осигуряването; 5. национален идентификационен номер на донора; 6. национален идентификационен номер на реципиента или, ако органът не е бил трансплантиран – информация за крайната му употреба; 7. дата и час на предаването; 8. данни за връзка с лицето, отговарящо за предаването; 9. дата на трансплантацията, ако е приложимо; 10. информация, че съдържа лични данни и следва да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп. (8) При извършването на митническите процедури с държавите от Европейската асоциация за свободна търговия лечебното заведение представя екземпляр № 4 от бланка „Информация за обмен на органи“. (9) Информацията, свързана с обмена на органи, се предава на език, разбираем и за двете страни, или на английски език.

получена. (11) При обмен на органи с държави на изпращане Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ трябва да потвърди на държавата на изпращане получаването на информацията. (12) При обмен на органи с държава на получаване Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ трябва да осигури от държавата на получаване потвърждение за получаването на изпратената информация. Чл. 36д. (1) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изисква от държавите на получаване информация относно датата на извършената трансплантация на органи, които са предмет на обмен, както и за наименованието на лечебното заведение, в което тя е извършена, и данни за връзка с него. с него. (2) Ако органът, който е предмет на обмен, не бъде трансплантиран, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изисква от компетентната организация на държавата на получаване информация за крайната му употреба. Чл. 36е. (1) При възникване на сериозна нежелана реакция и сериозен инцидент, свързан с органите, които са предмет на обмен, и донора, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ докладва за това незабавно на съответния компетентен орган по трансплантация в държавата на изпращане или в държавата на получаване при условията и по реда на наредбата по чл. 15б, ал. 3.

адрес. (4) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ своевременно информира Европейската комисия за промени в данните по ал. 3. Чл. 36ж. (1) Износ на органи за трансплантация за трети страни се разрешава при следните условия: 1. налице са сключени от Република България договори, в които изрично са посочени условията и редът за износ на органи; 2. органът се предоставя на институция, която е призната по установения в съответната държава ред; 3. в държавите – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и в Конфедерация Швейцария няма подходящ реципиент за съответния орган; 4. съответната държава има подходящ реципиент. (2) Износ на органи може да се осъществява от: 1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което има разрешение за вземане на съответния вид орган, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения; 2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за вземане на съответния вид орган и тази дейност е включена в съответния правилник по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения. За получаване на разрешение за износ на органи ръководителят на лечебното заведение по ал. 2 подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за всеки отделен донор, към което прилага: 1. документи, които се изискват съгласно договорите по ал. 1, т. 1; 2. документи за съответствие на институцията, на която се предоставя органът, с изискванията на ал. 1, т. 2; 3. данни за съответствие с ал. 1, т. 4; 4. информация за органа и донора, включваща документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания, както и данни, че вземането, експертизата, етикетирането, съхраняването и транспортирането са осъществени съгласно нормативните изисквания в Република България. (4) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ разглежда заявлението и приложените към него документи и извършва проверка за съответствие с ал. 1, т. 3 за наличие на договори по ал. 1, т. 1, както и за съответствие на представените документи по ал. 3, т. 1 с изискванията на тези договори. (5) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ извършва проверка за съответствие с ал. 1, като отправя запитване до компетентните структури по трансплантация на държавите – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, и до европейските организации за обмен на органи относно наличие/липса на потенциални реципиенти в листите на чакащите за трансплантация. (6) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ издава разрешение за износ или прави мотивиран отказ в срок, съобразен с исхемичното време на органа, но не по-дълъг от 24 часа от подаването на заявлението. (7) При обмен, внос и износ на органи за ускоряване на съответната процедура се допуска документацията да бъде предоставяна от лечебните заведения в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и по електронен път.“ 13. Членове 37 и 38 се изменят така: „Чл. 37. (1) Износ на тъкани, клетки и яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, наричани по-нататък „репродуктивни клетки“, се разрешава при следните условия: 1. задоволени са потребностите на Република 2. тъканите, клетките и репродуктивните клетки се предоставят на институция, призната по установения в съответната държава ред за осъществяване на този вид дейност; 3. тъканите, клетките и репродуктивните клетки са взети, съхранявани и транспортирани съгласно изискванията на този закон и на Закона за здравето, както и на установените медицински стандарти и правила на съответната държава; 4. тъканите и клетките са включени в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. (2) Износ на тъкани и клетки се осъществява от: от: 1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което има разрешение, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения или лечебно заведение по чл. 13, ал. 2, което има удостоверение, издадено по реда на чл. 40, ал. 13 от Закона за лечебните заведения, в които са включени дейности по вземане на съответния вид тъкани и клетки; 2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за вземане на съответния вид тъкани и клетки и тази дейност е включена в съответния правилник по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения; тъканна банка, която има разрешение, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, в което са включени дейности по вземане или съхранение на съответния вид тъкани или клетки. клетки. (3) Износ на репродуктивни клетки се осъществява от: 1. лечебно заведение за болнична помощ и тъканна банка, които имат разрешение, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, в което са включени дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на съответния вид репродуктивни клетки; 2. лечебно заведение за извънболнична помощ, регистрирано по реда на чл. 40, ал. 13 от Закона за лечебните заведения, в чието удостоверение за регистрация са включени дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на съответния вид репродуктивни клетки; 3. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на съответния вид репродуктивни клетки и тази дейност е включена в съответния правилник по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения. (4) За получаване на разрешение за износ на тъкани, клетки и репродуктивни клетки ръководителят на лечебното заведение по ал. 2 и 3 подава заявление по образец до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за всеки конкретен износ, към което прилага: 1. документи за съответствие на институцията, на която се предоставят тъканите и клетките, с изискванията на ал. 1, 2; 2. документи за начина на вземане, съхраняване и транспортиране на тъканите, клетките и репродуктивните клетки; 3. информация за тъканите, клетките и репродуктивните клетки, която включва документи за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания, както и информация за начина на обработката, преработката и етикетирането на тъканите и клетките, а за репродуктивните клетки – информация за вземане, съхраняване и транспортиране. (5) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ разглежда заявлението и приложените към него документи и извършва служебна проверка за съответствие с ал. 1, т. 1 и 4. (6) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ издава разрешение за износ или прави мотивиран отказ в срок до 7 дни от подаване на заявлението. (7) При извършване на митническите процедури лечебното заведение представя екземпляр от разрешението по ал. 6. Чл. 38. (1) Внос на тъкани, клетки, тъканно-клетъчни алографт продукти и репродуктивни клетки от трети страни се извършва с разрешение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В разрешението се вписва: 1. пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, електронна поща, код по указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за работа с тъкани и интернет страница; 2. седалище и адрес на управление на лечебното заведение; 3. наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност;

подизпълнителят/подизпълнителите, които предоставят тъканите/клетките/репродуктивните клетки, телефон, факс и електронна поща; 7. вид и количество на тъканите/клетките/тъканно-клетъчни алографт продукти/репродуктивните клетки; 8. уникален идентификационен номер на донора и уникален идентификационен номер на реципиента; за тъкани/клетки/тъканно-клетъчни алографт продукти – начин на обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране; за репродуктивните клетки – начин на вземане, съхраняване и транспортиране; 9. описание на приложените документи за тъканите/клетките/тъканно-клетъчни алографт продукти или репродуктивните клетки, съдържащи данни за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания; дали разрешението е еднократно, като се попълват данните на реципиента и/или многократно – за посочените видове тъкани/клетки/тъканно-клетъчни алографт продукти/репродуктивни клетки и при дефинираните обстоятелства – с възможност за отбелязване на приложимото; 11. имена на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, подпис, дата и час, печат, както и дата и час на предоставяне на тъканите/клетките/тъканно-клетъчните алографт продукти/репродуктивните клетки; 12. имената на лицето, отговарящо за предаването на тъканите/ клетките/тъканно-клетъчните алографт продукти/репродуктивните клетки, телефон, факс и електронна поща; 13. условията, с които е обвързан вносът, ако има такива; 14. държавите – членки на Европейския съюз, в които ще се разпределят внесените тъкани, клетки, тъканно-клетъчни алографт продукти, репродуктивни клетки, когато са известни. (2) Изискванията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите, клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти по ал. 1, се определят с наредба на министъра на здравеопазването. (3) Внос на тъкани, клетки и тъканно-клетъчни алографт продукти от трети страни се разрешава при следните условия: 1. качеството на тъканите, клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти отговаря на изискванията на наредбата по ал. 2; 2. тъканите, клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти са осигурени от институция, призната по установения в съответната държава ред за осъществяване на този вид дейност; 3. налице е доказан положителен ефект от използването на тъканите, клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти, придобити и обработени по методи и технологии, които не се практикуват в държавите – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и в Конфедерация Швейцария. (4) Внос на репродуктивни клетки се разрешава при условията на ал. 3, т.

в които са включени дейности по присаждане или съхранение на съответния вид тъкани или клетки; 2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за присаждане или съхранение на съответния вид тъкани или клетки и тази дейност е включена в съответния правилник по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения; 3. тъканна банка, която има разрешение, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, в което са включени дейности по съхранение на съответния вид тъкани или клетки. (2) Внос на репродуктивни клетки се осъществява от: 1. лечебно заведение за болнична помощ и тъканна банка, които имат разрешение, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, в което са включени дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на съответния вид репродуктивни клетки; 2. лечебно заведение за извънболнична помощ, регистрирано по реда на чл. 40, ал. 13 от Закона за лечебните заведения, в чието удостоверение за регистрация са включени дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на съответния вид репродуктивни клетки; 3. лечебно заведение за болнична помощ към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на съответния вид репродуктивни клетки и тази дейност е включена в съответния правилник по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения. (3) За получаване на разрешение за внос на тъкани, клетки, тъканно-клетъчни алографт продукти или репродуктивни клетки ръководителят на лечебното заведение по ал. 1 и 2 подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, в което се вписва: 1. пълното наименование на лечебното заведение, телефон, факс, електронна поща, код по указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за работа с тъкани, интернет адрес, седалище и адрес на управление, наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност; 2. трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение; 3. държава, институция, включително подизпълнителят/ подизпълнителите, които предоставят тъкани/клетки/тъканно-клетъчни алографт продукти/репродуктивни клетки, телефон, факс и електронна поща; 4. име на лицето, което представлява институцията, телефон, факс и електронна поща; 5. вид и количество на тъканите/клетките/тъканно-клетъчните алографт продукти/репродуктивните клетки; 6. уникален идентификационен номер на донора и уникален идентификационен номер на реципиента на тъкани и клетки; клетки; за тъкани/клетки/тъканно-клетъчни алографт продукти – начин на обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране; за репродуктивните клетки – начин на вземане, съхраняване и транспортиране; 7. описание на документи с данни за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания; 8. имена на лицето, отговарящо за предаването на тъканите/клетките/тъканно-клетъчните алографт продукти/репродуктивните клетки, телефон, факс и електронна поща; 9. условия, с които е обвързан вносът, когато има такива; 10. когато има такива; 10. държави – членки на Европейския съюз, в които ще се разпределят внесените тъкани, клетки, тъканно-клетъчни алографт продукти, репродуктивни клетки, когато са известни; 11. заявяване на желания начин за получаване на издадения индивидуален административен акт. (4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат: 1. документи за съответствие с чл. 38, ал. 3 и 4; 2. заверен по надлежен ред превод от разрешението за дейност на доставчика от трета страна; 3. копие от писмено споразумение с доставчика от третата страна относно спазване на изискванията за качество и безопасност на тъканите, клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти, предназначени за внос, съгласно медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки; информация за тъканите, клетките, тъканно-клетъчните алографт продукти или репродуктивните клетки, включваща документи за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания, както и информация за всеки етап от дейностите по обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на тъканите, клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти и за начина на тяхното извършване, а за репродуктивните клетки – информация за всеки етап на вземане, съхраняване и транспортиране; 5. описание на критериите, използвани за определяне и оценка на донора, и на информацията, предоставена на донора или на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3; 6. информация за центровете за извършване на контрол, които доставчиците от третите страни използват, и за изследванията, които центровете извършват; 7. информация за методите, използвани при преработването на тъканите и клетките, включително за валидирането на процедурите за преработване на тъкани и клетки; 8. описание на съоръженията, критичното оборудване, критичните материали и критериите, използвани за контрол на качеството и на околната среда, за всяка дейност, извършвана от доставчика от третата страна; 9. информация относно условията за освобождаване на тъкани, клетки и тъканно-клетъчни алографт продукти от доставчика от третата страна; 10. данни за подизпълнителите на доставчика от третата страна – наименование, идентификационни данни, място на регистрация и на дейност и описание на извършваните от подизпълнителите дейности; списък на видовете тъкани, клетки и тъканно-клетъчни алографт продукти и информация за дейностите по даряване, доставяне, контрол, преработване или съхраняване, които се извършват преди вноса от доставчика от третата страна или от негов подизпълнител, както и на държавите, в които се извършват; 12. списък на видовете тъкани, клетки и тъканно-клетъчни алографт продукти и информация за дейностите по даряване, доставяне, контрол, преработване или съхраняване, които ще се извършват след вноса от лечебното заведение; 13. списък на стандартните оперативни процедури на лечебното заведение, свързани с вноса, включително относно прилагането на Единния европейски код, получаването и съхранението на внесените тъкани и клетки, управлението на нежеланите инциденти и реакции и проследимостта на тъканите и клетките и клетките от донора до реципиента; 14. длъжностна характеристика на отговорното лице по чл. 15г, ал. 1; 15. копие на първичния етикет на тъканите, клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти, етикетът при преопаковането, етикетът на външната опаковка и на транспортните транспортните контейнери; 16. документи за съответствие с изискванията на чл. 26 при внос на тъкани от жив донор; 17. обобщение на резултатите от последната инспекция на доставчика от третата страна, извършена от съответния компетентен орган от третата страна, включително датата и вида на инспекцията и основните заключения от нея. нея. (5) При еднократен внос към заявлението се прилагат документите по ал. 4, т. 11, 12 и 16. (6) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ разглежда заявлението и приложените към него приложените към него документи и издава разрешение за внос или прави мотивиран отказ в срок до 7 дни от подаването на заявлението. (7) При извършването на митническите процедури лечебното заведение представя екземпляр от разрешението по ал. 6. (8) Изискванията на чл. 38 и 38а не се прилагат при внос на тъкани, клетки, тъканно-клетъчни алографт продукти и репродуктивни клетки при неотложна необходимост. (9) В случаите по ал. 8 тъканите, клетките, тъканно-клетъчните алографт продукти и репродуктивните клетки се осигуряват от лечебното заведение по чл. 38а, ал. 1 и 2, което ги регистрира и уведомява Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за осигуряване на тяхната проследимост. Чл. 38б. (1) Митническите органи уведомяват незабавно изпълнителния Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за всеки случай на установено нарушение при внос, износ и обмен на органи, както и при внос и износ на тъкани, клетки, тъканно-клетъчни алографт продукти и репродуктивни клетки съгласно правомощията им по чл. 43, ал. 2, както и съгласно правомощията по 229б от Закона за здравето. (2) Задържаните от митническите органи човешки органи, тъкани, клетки и тъканно-клетъчни алографт продукти, предназначени за трансплантация, и репродуктивни клетки, предназначени за асистирана репродукция, се предават за съхранение под карантина и последващо унищожаване от лечебно заведение, посочено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, за което се съставя предавателно-приемателен протокол, съдържащ информация за вида, количеството и уникалните идентификационни номера на донора и реципиента. 15. В чл. 39а, ал. 4 думата „годишно“ се заменя с „на две години“. 16. В чл. 41, ал. 1 думите „тъкани и клетки и обмен на органи“ се заменят с „тъкани и клетки, внос на тъканно-клетъчен алографт продукт и обмен на органи“.

бб) създават се т. 44 – 49: „44. „Кръстосано донорство“ е дейност по трансплантация, при която са изпълнени едновременно следните условия: едно лице (първи донор) желае да стане жив донор на орган на конкретен пациент (първи реципиент) при наличие на условията на чл. 26, ал. 1 или ал. 2, т. 1, 2 или 4, но първият донор е биологически несъвместим с първия реципиент съгласно критериите по наредбите по чл. 4, ал. 1 и чл. 33; б) едно лице (втори донор) желае да стане жив донор на орган или тъкан на конкретен пациент (втори реципиент) при наличие на условията на чл. 26, ал. 1 или ал. 2, 2, т. 1, 2 или 4, но вторият донор е биологически несъвместим с втория реципиент съгласно критериите по наредбите по чл. 4, ал. 1 и чл. 33; в) първият донор е биологически съвместим с втория реципиент, а вторият донор е биологически съвместим с първия реципиент.“ 45. „Държава – членка на изпращане“ е държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, от която се осигуряват органи – предмет на обмен, за извършване на трансплантация. 46. „Държава – членка на получаване“ е държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, в която се изпращат органите – предмет на обмен, предназначени за трансплантация. 47. „Еднократен внос“ е вносът на специфичен вид тъкани, клетки или тъканно-клетъчни алографт продукти за лично ползване от даден реципиент или реципиенти, известни на извършващото внос лечебно заведение и на доставчика от третата държава преди извършването на вноса. Такъв внос на специфичен вид тъкани, клетки и тъканно-клетъчни алографт продукти не се извършва повече от веднъж за даден реципиент. Внос от един и същ доставчик от трета държава, който се извършва редовно или се повтаря, не се счита за „еднократен внос“. 48. „Спешна ситуация“ е възникване на обстоятелства, които застрашават качеството на трансплантацията и безопасността на живия донор и реципиента и които увеличават времето на студената исхемия на органа над препоръчителното. 49. „Неотложна необходимост“ е непредвидена ситуация, в която няма друго решение освен спешен внос на тъкани и клетки от трета държава за незабавно използване при конкретен реципиент или конкретни реципиенти, чието здраве би било сериозно застрашено без такъв внос.“

както и на Директива 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 г. за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение да удължим работното време до приключване на настоящата точка от дневния ред, тъй като остават само още един параграф и едно неподкрепено от Комисията предложение. Благодаря.

Откривам разискванията. Колеги, имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Михайлов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Така се получава, когато в един проектозакон се обединяват няколко стратегически закона.

аз си позволих да кажа няколко неща, които сега ще кажа и пред Вас, въпреки че ми е пределно ясно какво ще се случи при гласуването. Първо, позволявам си да припомня на всички уважаеми народни представители, че преди година и половина по инициатива на фракцията на Българската социалистическа партия тук, в парламента, направихме едно обсъждане за големите проблеми, които има в българската трансплантационна програма, и за чест на всички народни представители гласувахме единодушно да се вземат необходимите мерки оперативни, законодателни. Ако отворите данните на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която пое функциите на Агенцията по трансплантации, Вие ще видите, че за година и половина няма никаква промяна в трансплантационната активност в България, и който каже, че е обратно, ще лъже сам себе си. Това се вижда от данните, вижда се от всички, независимо от помпозните предложения и затова помолих колегите от уважаваната комисия – това са много важни въпроси и не искам тук… Обръщам се към юристите на ГЕРБ: може ли в един закон,

Второто, което е важно като принцип на един закон, е, че той трябва да подкрепи дадена дейност, когато става дума за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Тук са преписани две директиви, и то без да се оценява кое може да бъде вкарано в законопроект, кое може да бъде в наредбови основи, в правилник за приложение на закона и така нататък. Изчетени са тези 20 страници сега и механично ще гласуваме. Какво ще се промени от всичко това? Трансплантацията има нужда от адекватно финансиране, от адекватен мониторинг. Нито едно от тези неща тук не е заложено принципно, да не говорим вече за неща тук… Слава богу, че доцент Иванов се е сетил, ние с него говорихме на Комисията още на първо четене, да предложи да отпадне вземането на органи, тъкани и клетки от клошарите – да ги наречем така, с цялото ми уважение към тези нещастни хора. Има и много други недомислици. Не искам да влизам тук… Никой от Вас не е длъжен да познава тези детайли. Това са много специфични въпроси. Експортът на клетки щял да бъде извършван, ако държавата била задоволила своите потребности от клетъчни алографти. Това е пълен професионален нонсенс.

Това са трансплантационни дейности, които се извършват при строги правила на тъканна съвместимост. Най-строгите са при клетъчната трансплантация, така че, естествено, няма да са потребностите, защото човешкият генетичен код е уникален и ние, както казват старите хора: с триста зора намираме донори понякога от другата страна на океана. океана. И те се мъчат да ни помогнат, и ние на тях, когато намерим такъв съвпадим донор, без въобще да са изчерпани и задоволени потребностите от клетъчни алографт продукти. Това са детайли. Ставаше дума за това и аз говорих с професор Владов, който е председател на тази комисия в Министерството. Той понечи да дойде, но поради правилата, на входа на Народното събрание не го пуснаха да участва в Комисията, защото си бил забравил… Не искам да говоря какви унижения преживя той тогава – после разговарях с него. Тук става дума за друго. Когато правихме първия закон за трансплантациите и в него имаше грешки, които едва се оправиха след това, имаше месеци наред работа в Министерството на здравеопазването от всички специалисти, за да предложим на законотворците нещо, което е завършено, нещо, което действително е полезно за държавата. Това, което ни предлагате като част от Закона за лечебните заведения, в неговите Преходни и заключителни разпоредби с нищо няма да промени трансплантационната ситуация у нас и да усъвършенства, и да подпомогне трансплантационната програма. Това Ви го казвам като човек, който е участвал от началото

Не виждам. Други изказвания? Господин Иванов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето изказване ще бъде съвсем кратко. Предложението, което съм направил, всъщност касае лицата, които нямат близки по права и съребрена линия, да нямат право да бъдат донори. Смятам, че това е справедливо от гледна точка на това да няма никакви спекулации, съмнения за най-грозната част, а именно за

и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители. Гласували

Процедура, ако ми позволите, уважаеми господин Председател. Искам да се обърна с молба към доктор Найденова. Следва нейно предложение в размер на 13 страници, с което тя е променила Закона за здравето, който изобщо не е обект на разглеждане в този законопроект. Доктор Найденова, искате ли да пощадите народните представители, защото това предложение не е прието от Комисията и да оттеглите?

Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „Създава се § 31: „§ 31.

така: „Чл. 2. (1) Общественото здраве, по този закон е политиката, правните регулатори, практиката и дейностите по промоцията, превенцията, профилактика, диагностициране, лечение и здравните грижи, свързани с предотвратяване на болестите, удължаване на живота и укрепване на здравето чрез организираните усилия на цялото общество. (2) Индивидуалното здраве на гражданите по този закон е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. (3) Общественото здраве и здравето на гражданите е национален приоритет и се гарантира от държавата чрез прилагане на следните основни принципи: 1. справедливост, солидарност и достъпна медицинска помощ; 2. универсален достъп до здравеопазване; 3. предотвратяване и намаляване на риска за здравето на гражданите от неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената среда; 4. еднакво качество на здравната помощ за всички; 5. особена здравна закрила на деца, бременни, майки на деца до една година и лица с физически увреждания и психически разстройства; 6. държавно участие при финансиране на дейности, насочени към опазване здравето на гражданите.“ 3. Чл. 4 се изменя така: „Чл. 4. (1) Националната система за здравеопазване е организация на хора, институции и ресурси, система от норми, конкретни изисквания и задължения за организиране и предоставяне на медицинско обслужване и здравни грижи на населението, базирани на универсалната здравна помощ.“ (2)

трансплантация на органи, тъкани и клетки по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки; 6. кръвта, кръводаряването и кръвопреливането по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането; 7. контрола на храните по Закона за храните; 8. контрол и превенция с наркотични вещества по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; 9. контрола за здравословни и безопасни условия на труд по Закона за здравословни и безопасни условия на труд; държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето. (3) Лекарите, медицинските специалисти и немедицинските специалисти. (4) Неразделна от Националната система за здравеопазване са съсловните организации на съответните регулирани професии в сектор „Здравеопазване“, създадени по: 1. Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина; Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите; 3. Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите; 4. Организациите за защита правата на пациентите са признати по този закон (чл. 86б, ал. 1).“ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: а) ал. 1 се изменя така: „(1) Министърът на здравеопазването ръководи и осъществява контрол в Националната система за здравеопазване върху дейностите по: 1. реализиране правото на гражданите за достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ; 2. опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол; 3. сериозни трансгранични заплахи за здравето; 4. координиране на националния отговор при извънредни ситуации в областта на общественото здраве; 5. правата на пациентите, включително и при трансгранично здравно обслужване; 6. изготвянето и реализирането на Националната здравна карта; 7. гарантиране обезпечаването на Националната здравна карта с лекари, медицински специалисти и немедицински специалисти, работещи в Националната система за здравеопазване; 8. производството и търговията с лекарствени продукти за хуманната медицина, търговия на едро с активни вещества в състава на разрешени за употреба лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, помощни средства за хората с увреждания и други, свързани с хуманното здравеопазване; 9. медицинска експертиза; 10. ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните финансови ресурси, гарантирани със Закона за държавния бюджет и Закона за Националната здравноосигурителна каса за съответната бюджетна година.“ б) създават се ал. 6 и 7: „(6) Министърът на здравеопазването адаптира националната информационна система, предоставяща информация за състоянието на здравето и здравните дейности към нуждите на здравното управление с оглед вземане на управленски решения, основани на доказателства. (7) Министърът на здравеопазването на основание възложените му пълномощия по този закон издава наредби, указания, методики методики и стандарти, които се прилагат в Националната система за здравеопазване независимо от формата на собственост.“ 5. Създава се чл. 6б: „Чл. 6б. (1) Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ е нормативен административен акт, сключен на основание чл. 51б от Кодекса на труда, който има действие на територията на Република България за определен срок и е задължителен за МЗ, НЗОК, общините, управителните органи на лечебните заведения и здравните заведения, работодателите, работниците и служителите в отрасъл „Здравеопазване“. (2) Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ се договаря и сключва ежегодно между национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в отрасъл „Здравеопазване“, като министърът на здравеопазването го преподписва в качеството му на гарант за неговото изпълнение. (3) Колективният трудов договор Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ се сключва преди обсъждане от Народното събрание на Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на НЗОК. (4) Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ съдържа: 1. Минималният размер на основната работна заплата за отрасъл „Здравеопазване“ по образователни и квалификационни нива според НКПД и по видове регулирани професии. 2. Съотношението между минималната и максималната основна заплата по трудов договор по професии, по нива и степени на основните месечни заплати за длъжностите за времето на действие на колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. 3. Допълнително възнаграждение за образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“. 4. Допълнително възнаграждение за: професионален опит (клас), нощен труд, извънреден труд, работа през официалните празници, времето на разположение, допълнителна квалификация, за постигнати резултати и други допълнителни възнаграждения, разписани във Вътрешните правила за структурата и организацията на работната заплата на предприятието съгласно изискванията на Кодекса на труда. (5) Конкретните стойности на основната работна заплата и различните видове доплащания за всяко предприятие съгласно Кодекса на труда се конкретизират с Вътрешните правила за структурата и организацията на работната заплата. (6) Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ действа в периода на действие на приетите от Народното събрание Закон за държавния бюджет и Закон за бюджета на НЗОК. (7) Когато колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ не се подпише в срока по ал. 3, се прилага подписаният за предходната година колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, като минималният размер на основната работна заплата по ал. 4, т. 1 се увеличава с 10%.“ 6. Създава се Раздел ІІІа с чл. 20а чл. 20а – 20з: „Контрол на медицинската дейност“ „Чл. 20а. (1) Оценка на въздействието и контролът върху дейността на здравните и лечебните заведения, на медицинските дейности, качеството на медицинската помощ, търговията с лекарствени продукти в хуманната медицина, медицински изделия и диетични храни се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към министъра на здравеопазването. (2) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването. (3) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава по реда на Закона за администрацията.

4, ал. 2 и други във връзка с опазването на общественото здраве и индивидуалното здраве на гражданите. (2) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“: 1. Регистрира, отказва да регистрира, променя, спира дейността и заличава регистрацията на: а) лечебните заведения по Закона за лечебните заведения; б) здравните заведения и здравните кабинети по този закон; в) хосписите; г) и други физически лица и организации, които предоставят медицинска помощ и реализират лечебна дейност. 2. Проучва необходимостта и на основата на съответствие с Националната здравна карта, прави мотивирано предложение за издаване, за отказ за издаване, за промяна и за отнемане на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на: а) лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ; б) центровете за психично здраве; в) центровете за кожно-венерически заболявания; г) комплексните онкологични центрове; д) домовете за медико-социални грижи; е) диализните центрове; ж) тъканните банки; 3. Дава становище по изготвените от съответната съсловна организация в сектор „Здравеопазване“, за добра медицинска и фармацевтична практика в съответната професионална област. 4. Изпълнява функциите на компетентен орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България в съответствие със Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки; 5. Извършва: а) управленски (административен) контрол за съответствието на прилагането на правните норми в лечебните, здравните заведения и здравните кабинети; б) медицински контрол; в) финансов (счетоводен) контрол за ефективното, ефикасното и икономичното икономичното разходване на публичните финансови ресурси в сектор „Здравеопазване“; г) одит на държавните и общинските лечебни и здравни заведения; д) планови и извънредни проверки; е) контролира спазването правата на пациентите; ж) проверки и контрол за наличието на несъответствие с медицинските и финансовите стандарти. проверки, възложени от министъра на здравеопазването след съгласуване със съответните ръководители на министерства и ведомства. 6. Установява административни нарушения. 7. Проверява и контролира съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинската помощ в лечебните и здравните и здравните кабинети, спазването и прилагането на медицинските стандарти и стандартите за финансова дейност, определени с наредба на министъра на здравеопазването. 8. Планови проверки се извършват на всеки две години на лечебните заведения за болнична помощ, а на лечебните кабинети по Закона за лечебните заведения и здравните кабинети по този закон – веднъж на три години, за съответствие на дейността им с утвърдените медицински и финансови стандарти съгласно изискванията на този закон и на Закона за лечебните заведения. 9. Контролира съответствието и изпълнението на подписания колективен трудов договор за сектор „Здравеопазване“ за съответната година и прилагането на договорените минимални нива на трудовите възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал. 10. Прави мотивирани предложения до: до: а) министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки; б) собственика за налагане на наказание на ръководителя на лечебното заведение или здравното заведение и здравните кабинети; в) съответния ръководител на лечебното и/или здравното заведение за налагане на дисциплинарни наказания; г) прилага принудителни административни мерки и налага административни наказания в случаите, определени в закон. 11. Осъществява контрол по спазването на Правилата за добра практика на съответната съсловна организация, наличието на несъответствие с медицинските и финансовите стандарти съвместно с РЗИ и и представители на съсловната организация, в която членува проверяваният лекар, лекарят по дентална медицина или медицинският специалист. (3) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ може да извършва съвместни планови и извънредни проверки съвместно с органите на НАП, Агенция „Митници“, Българската агенция по безопасност на храните, НЗОК, РЗИ, Държавната финансова инспекция, Сметната палата и други държавни органи, определени със закон. (4) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ има право на достъп до всички обекти и право да изисква документи и становища от ръководните органи на организации в Република България, свързани с въздействие върху здравето на човека и общественото здраве. (5) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ има право да проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на законовите разпоредби, отнасящи се до сектор „Здравеопазване“. (6) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ незабавно уведомява работодателя, органите по безопасност на труда, органите на държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за предприемане на необходимите мерки в случаите, когато установи условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите. (7) Условията и редът за извършване на проверките и контрола по този закон се определят с наредба на министъра на здравеопазването.“ „Чл. 20в. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания: 1. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; 2. има минимум три години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, правото или медицината. (2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (Агенцията): 1. 1. представлява Агенцията в страната и в чужбина; 2. организира и ръководи оперативно дейността на Агенцията в съответствие със закона; 3. изготвя проект за годишния бюджет на Агенцията и го представя за утвърждаване от министъра на здравеопазването; 4. изготвя годишен финансов отчет, годишен отчет за изпълнението на бюджета, годишен отчет за дейността на Агенцията и ги представя за утвърждаване от министъра на здравеопазването. 5. сключва сделки до размер, определен в правилника за устройството и дейността на Агенцията; 6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите в Агенцията. (3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ участва в изготвянето на Националната здравна карта, по този закон.“ „Чл. 20г. (1) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ при осъществяване на правомощията им. (2) При осъществяване на правомощията си служителите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ имат право: 1. да изискват от проверяваните лица всички необходими данни, документи, сведения, справки и писмени обяснения и други, свързани с контролираната дейност, включително право на свободен достъп до служебните помещения на лечебните заведения, здравните заведения и здравните кабинети; да дават предписания при констатирани несъответствия по т. 1 и да следят за изпълнението им.“ „Чл. 20д. (1) Служителите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са длъжни да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено в закон. (2) Във връзка със задълженията си по ал. 1 лицата подписват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията.“ „Чл. 20е. (1) Дейността на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ се финансира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност. (2) Бюджетните средства се осигуряват от субсидия от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. (3) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е администратор на приходите от собствена дейност, които се формират от: 1. глоби и имуществени санкции, наложени

Лекарствените продукти и медицинските изделия, използвани за медицинска дейност, се регулират и контролират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия.“ 7. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: ал. 2, т. 1 и навсякъде в текста думите „националните центрове по проблемите на общественото здраве“ се заменят с „Националният център по обществено здраве и анализи“. б) създават се ал. 4 4 и 5: (4) Министърът на здравеопазването разработва методика за образуване на разходи за персонал и работни заплати на медицинския и немедицинския персонал в здравните заведения и кабинети по този закон и лечебните заведения по Закона за лечебните заведения от Националната система за здравеопазване, финансирани с публични финансови ресурси.“ „(5) Контролът по икономичното, ефикасното, ефективното и целесъобразното разходване на публичните финансови ресурси в здравните и лечебните заведения, финансирани с публични финансови ресурси от Националната система за здравеопазване, се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ съгласно методиката по ал. 4.“ 8. Чл. 27 се изменя така: „Чл. 27. (1) Здравната информация е система от данни, събирана, компилирана, съхранявана, управлявана или предавана на хартиен или електронен носител, свързана с общественото здравеопазване и здравето на гражданите или с дейността на организациите, чиято икономическа дейност е в сферата на здравеопазването, при спазване на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. (2) Здравната информационна система включва и онези системи, които обработват данни, свързани с дейността на доставчиците на лекарствени продукти в хуманната медицина, търговия на едро с активни вещества в състава на разрешени за употреба лекарствени продукти в хуманната медицина, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, помощни средства за хората с увреждания, свързани със здравето на човека, и ефективното, ефикасното, икономичното и целесъобразното разходване на публичните финансови ресурси. (3) Здравната информационна система включва и интерактивни инструменти за подпомагане на клиничните решения, които алармират доставчиците на медицински услуги за потенциални проблеми, като лекарствени взаимодействия, алергии или критични лабораторни стойности

търговците на едро и дребно на лекарствени продукти в хуманната медицина, търговците на едро с активни вещества в състава на разрешени за употреба лекарствени продукти и медицински изделия в пълен обхват, по отделни подсистеми, структури и сектори. (5) Формите и съдържанието, както и условията и редът за събирането, обработването, използването и съхраняването, както и обменът на здравната информация се определят с наредби, указания и методики, утвърдени от министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт и разпоредителите на бюджетни кредити.“ 9. Създава се Раздел VII с чл. 28е – 28л: „Национална здравна карта Чл. 28е. (1) Националната здравна карта представлява регистър за териториалното разположение и нивото на компетентност на здравните заведения и кабинети по този закон и лечебните заведения по Закона за лечебните заведения независимо от формата на собственост, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност, притежателите на разрешение за търговия на едро, производството, вноса и търговията на едро с активни вещества, търговците на дребно на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и медицински изделия по Закона за медицинските изделия, както и акредитираните медицински лаборатории по чл. 19а, ал. 2. (2) Чрез Националната здравна карта министърът на здравеопазването планира, управлява и контролира цялата дейност в националната система за здравеопазване и публичните финансови ресурси за функция „Здравеопазване“. (3) Националната здравна карта се управлява и актуализира време от структурно звено в Министерството на здравеопазването. (4) Националната здравна карта се състои от „Обща част“ и „Специфична част“. Специфичната част се състои от две структури: 1. „Обществено здравно обслужване“; 2. „Национална здравна сигурност“. Чл. 28ж. Чл. 28ж. (1) Общата част от Националната здравна карта съдържа информация за: 1. броя и териториалното местоположение на всички лечебни заведения, в т.ч. организационно обособените им структури, ниво на тяхната компетентност и здравните заведения и здравните кабинети, както и кадровия им ресурс; 2. търговците на всички едро и дребно, централния, буферния, областния склад на търговците на едро, аптеките и дрогериите, продаващи лекарствени продукти и медицински изделия в хуманната медицина, съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; 3. всички акредитирани лаборатории по чл. 19а, ал. 2. 4. предоставящите неконвенционални методи на лечение, регистрирани по този закон. (2) Националната здравна карта се изработва и актуализира ежегодно в периода на бюджетната процедура и се приема с акт на Министерския съвет до 1 август през предходната година, за която се отнася. Чл. 28з. (1) Структура „Обществено здравно обслужване“ Структура „Обществено здравно обслужване“ осигурява информация за потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и съдържа информация за броя и териториалното местоположение на лечебните и здравните заведения и здравните кабинети, предоставящи обществена услуга, под формата на безплатна медицинска и дентална помощ на здравноосигурените лица, за търговците на едро и дребно на лекарствени продукти в хуманната медицина и медицински изделия, договорни партньори на НЗОК и Министерството на здравеопазването. (2) Структура „Обществено здравно обслужване“ създава условия за: 1. териториална достъпност: по време – до 30 минути; - по отстояние – до 50 км; 2. непрекъснато покритие – 24 часа в денонощието и 365 дни в годината; 3. всеобхватност по всички диагнози, включени в Международната класификация на болестите – десета ревизия (МКБ-10); 4. ефективност при използването на човешките ресурси, финансите и други ресурси. 5. спешна и неотложна медицинска помощ, извънболнична медицинска помощ – първична и специализирана, болнична, аптеки и оптики. и оптики. (3) Структура „Обществено здравно обслужване“ се изготвя на базата на: 1. динамика на движението на населението; 2. териториално местоположение на лечебното заведение; 3. ниво на компетентност на лечебното заведение според изискванията на медицинските стандарти; 4. комплексност в предоставянето на лечебна дейност; 5. брой лекари по специалности; 6. съотношение лекар/други специалисти (медицински, икономически, информатици и др.); 7. брой легла според степен на използваемост; 8. данни за вида, броя и разпределението на високотехнологичните методи за диагностика и лечение и наличната за тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура в съответната територия; 9. и други, определени с наредбата за изготвяне на Националната здравна карта. (4) В структура „Обществено здравно обслужване“ могат да участват лечебни, здравни заведения или обособени части от тях, здравни кабинети независимо от формата на собственост. (5) В структура „Обществено здравно обслужване“ могат да се създават обединения на лечебните заведения от холдингов тип за предоставяне на взаимно допълваща се медицинска помощ на териториален принцип. (6) Дейността на структурата „Обществено здравно обслужване“ се финансира чрез публични финансови ресурси, осигурени чрез Държавния бюджет и задължителното здравно осигуряване. (7) Финансирането на структурата „Обществено здравно обслужване“ се извършва на основата на договор, сключен с платеца (МЗ, НЗОК, съответна община) и съответното лечебно или здравно заведение, или здравен кабинет, като в договора задължително се посочват условията и сумите, които договорният партньор ще получава ежемесечно: 1. За разходване под формата на: а) условно постоянни разходи, и б) условно променливи разходи. 2. Условно постоянните разходи се получават на първо число от месеца и служат за покриване на всички разходи, в т.ч. и за заплати, които договорният партньор ще изразходва в условия на отсъствие на лечебна дейност. 3. Условно променливите разходи представляват суми, чрез които се покриват от платеца направените разходи „за дейност“, в т.ч. и за заплати. Те се заплащат до края на следващия месец за месеца, за който се отнасят. (8) Заплащането „за дейност“ се извършва чрез остойностяване по метода „текущи цени“ на протоколите за лечение. (9) Здравноосигурените лица, получаващи медицинска помощ в лечебните, здравните заведения и здравните кабинети, включени в част „Обществено здравеопазване“, не доплащат. (10) Включването на лечебните, здравните заведения и здравните кабинети в структура „Обществено здравно обслужване“ се определя чрез конкурс, определен с наредбата за изготвяне на Националната здравна карта. Чл. 28и. (1) Структура „Национална здравна сигурност“ съдържа информация за: 1. броя и териториалното разпределение на лечебните заведения и здравните заведения, на централния, буферния, областния склад на търговците на едро, търговците на дребно, аптеките и дрогериите, продаващи лекарствени продукти и медицински изделия в хуманната медицина, както и акредитираните лаборатории по чл. 19а, ал. 2 на територията на Република България, които са от значение за националната сигурност в здравеопазването; 2. дейностите, свързани с медицинските услуги при кризи от невоенен характер, свързани с националната сигурност; 3. необходимия медицински персонал, лекарствени продукти и медицински изделия, свободни легла и други под формата на държавен резерв; 4. публичният финансов ресурс, гарантиращ медицинската дейност в структура „Национална здравна сигурност“, се осигурява ежегодно от държавния бюджет чрез фонд „Бедствия и аварии“. (2) Ежегодно със Закона за държавния бюджет се предвижда финансов ресурс за поддържане на структурата по ал. 1 в готовност. (3) Участието в структурата „Национална здравна сигурност“ за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала или в в които държавата по друг начин упражнява доминиращо влияние (областни болници), както и лечебните заведения, предоставящи спешна медицинска помощ, е задължително. (4) Информацията относно управлението и финансирането на структура „Национална здравна сигурност“ е ограничена по ред, определен от министъра на здравеопазването и утвърден с решение на Министерския съвет. (5) В структура „Национална здравна сигурност“ могат да участват лечебни, здравни заведения или обособени части от тях, здравни кабинети независимо от формата на собственост. Чл. 28й. (1) Националната здравна карта се изготвя чрез единна методика, обобщаваща в единно цяло общинските и областните здравни карти на базата на медико-демографски, миграционен, географски и икономически анализи на съответните икономически региони, области и общини, състоянието на пътната мрежа, анализ и планиране на броя на медицинските специалисти по специалности и възраст специалности и възраст и необходимостта от медицинска помощ. Общинските и областните здравни карти, за нуждите на предварително дефинирани цели, могат да се обединяват в регионални здравни карти. (2) Националната здравна карта се изработва от постоянно действаща действаща национална комисия, в която участват представители на: 1. Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, както и други министерства, имащи отношения към Националната здравна карта и националната сигурност в сектор „Здравеопазване“. 2. Националния център по обществено здраве и анализи, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Националната здравноосигурителна каса, Националното сдружение на общините в Република България, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и други по решение на министъра на здравеопазването. 3. Председател на комисията е заместник-министър на здравеопазването. (3) Областната здравна карта е съставна част от Националната здравна карта и се изработва от постоянно действаща комисия, в която се включва областният управител, представител

представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията. По негово решение могат да бъдат привлечени допълнително специалисти и експерти. Общинските съвети могат да приемат общински здравни карти, които: 1. се изработват от комисии, съставени по решение на Общинския съвет; 2. включват лечебни заведения от болничната и извънболничната медицинска помощ, здравните заведения и кабинети по Закона за здравето, интегрирани здравно-социални услуги съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и глава четвърта, раздел Iа от Закона за здравето и други; 3. са неразделна част от областните здравни карти. Чл. 28к. (1) В електронната страница на Министерството на здравеопазването се създава уеб базирана система, която предоставя на заинтересованите лица информация в реално време за местоположението и нивото на компетентност на лечебните и здравните заведения и здравните кабинети, за търговците на едро и дребно на лекарствени продукти и медицински изделия, включени в Националната здравна карта, в пълен обхват, по отделни подсистеми, структури и сектори. Националната здравна карта съдържа най-малко следната информация: 1. териториално разположение на лечебното и здравното заведение, на аптеката и дрогерията – град, община и село; 2. работно време; 3. телефон за контакт; 3. телефон за контакт; 4. електронен адрес. (2) Уеб базираната система представлява електронна „точка за контакт“ за трансгранично здравно обслужване, предоставяща леснодостъпна, разбираема и пълна информация, като същевременно се гарантира защитата на личните данни. Чл. 28л.

търговията на едро и дребно с медицински изделия по Закона за медицинските изделия. (2) Националната здравна карта е средство за регулиране броя на лечебните и здравните заведения и здравните кабинети на територията на (4) Националната здравна карта се изготвя и според изискванията, принципите и пълномощията на Закона за устройство на територията. (5) Невключените лечебни, здравни лечебни, здравни заведения или обособени части от тях, здравни кабинети в структурите „Обществено здравно обслужване“ и „Национална здравна сигурност“ от Националната здравна карта прилагат пазарните принципи при предоставянето на медицинска дейност и се финансират само с частни финансови ресурси. (6) Включените в структурите „Обществено здравно обслужване“ и „Национална здравна сигурност“ от Националната здравна карта здравни и лечебни заведения или обособени части от тях, както и здравните кабинети, не формират печалба, а положителният финансов резултат в края на годината се разпределя между персонала съгласно Вътрешните правила за структурата и организацията на работната заплата на предприятието. (7) Всяко лечебно и/или здравно заведение, и/или здравен кабинет уведомява в тридневен срок Министерството на здравеопазването, чрез РЗИ, за настъпили промени в параметрите, по които лечебното и/или здравното заведение, и/или здравен кабинет

оказва се и му е оказана медицинска помощ, като е регистрирано по съответния ред.“ 11. В чл. 86 ал. 1 се изменя така: „(1) Основните права на пациента са: са: 1. право на живот; 2. право на закрила на здравето, гарантирано от държавата; 3. гарантиране от държавата на достъпна медицинска помощ; 4. получаване на медицинска помощ независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването; 5. запознаване на достъпен език с неговите права и задължения като пациент; 6. равнопоставеност при ползване на медицински услуги; 7. право на повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването; 8. право да получи ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение; 9. право да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените препарати в извънболничната и болничната 10. право на сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението му; 11. достъп до безплатно лечение, гарантирано със законов текст; 12. право на обезщетение за вреди, причинени от несвоевременни и некачествени медицински услуги, както и от дефектни лекарствени продукти и медицински изделия; 13. защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние; 14. достъп до медицинската документация, медицинската документация, свързана със здравословното му състояние; 15. защита на личната информация, свързана с неговото здравно състояние, заболяванията, процедурите и действията, свързани със здравето му. 12. Чл. 114 се изменя така: „Чл. 114 (1) Предоставянето на здравна помощ при бедствия, аварии и катастрофи, при кризи от невоенен характер и извънредно положение се реализира в лечебни и здравни заведения независимо от формата на собственост, включени в структурата „Национална здравна сигурност“ от Националната здравна карта. (2) Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи, при кризи от невоенен характер и извънредно положение се осъществяват от министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, директора на НЦРРЗ, директорите на регионалните здравни инспекции, лечебните и здравните заведения. (3) Органите по ал. 2 провеждат дейността по медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, при кризи от невоенен характер и извънредно положение в тясно взаимодействие с органите на централната и местната власт, с Министерството на вътрешните работи, с неправителствени организации

по Закона за лечебните заведения и по Закона за социалните услуги. (2) Здравно-социални услуги се предоставят на основата на медицински стандарт, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването, изготвена съвместно с Министерството на труда и социалната политика. (3) Здравно-социални услуги се финансират от публични и частни финансови ресурси. 14. В Допълнителни разпоредби § 1 се правят следните изменения и допълнения: а) т. 15 се изменя така: „15. „Информирано съгласие“ е съгласие, предоставено доброволно след запознаване с определена информация. Информираното съгласие е право както на лекуващия, така и на лекувания. То следва да бъде направено в писмена форма.“ б) създават се т. 45 – 57: „45. „Акредитирани лаборатории“ са лаборатории, отговарящи на изискванията на БДС ЕN на БДС ЕN ISO/IEC 17020, като обхватът на акредитация на изпитвателните лаборатории по БДС ЕN ISO/IEC 17025 се отнася за определени изпитвания или групи изпитвания. 46. „Заплащане“ е последваща фаза на „финансиране“ и характеризира паричните потоци в самата здравна система. Терминът „заплащане“, на базата на историческата традиция, се използва за дефинирането на паричния поток, насочен към изпълнителя на медицинска помощ „Здравето“, и представлява неотменимо човешко право и „състояние на пълно физическо, психическо и социално благосъстояние, а не само липсата на болест или недъг. 47. „Здравна дейност“ е дейност, предоставяна от специалисти от съюзни професионални области, които притежават съответната професионална квалификация, по медицинска професия, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. т. 1 от Закона за висшето образование или със свидетелство за професионална квалификация, издадено по реда на Закона за професионалното образование и обучение, граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Професионалната реализация се осъществява след вписване в регистъра за признаване на професионална квалификация. 48. „Здравна услуга“ (здравно обслужване) е заплатено действие за извършени действия, свързани с моментното здравословно състояние на човека. 49. „Медицинска помощ“ (здравни, медицински (здравни, медицински грижи) представлява диагностициране, лечение, рехабилитация или обгрижване, предоставени от лекари и медицински специалисти при спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти. 50. „Медицинско обслужване“ представлява серия от дейности, предназначени да повишат здравното състояние и нивото на удовлетвореност в пациента. 51. „Неотложната медицинска помощ“ представлява медицинска помощ на болен и пострадал човек, чийто живот не е пряко застрашен, но които се нуждае от медицинска помощ в кратък срок, за да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и усложняване на заболяването. Това са хора, в това число и деца над 1 година, чието състояние е тежко, но няма пряка заплаха за жизнените функции. 52. „Основна заплата“ е договореното основно трудово възнаграждение при сключването на трудов договор между работодател и работник (служител) съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 и чл. 107 от Кодекса на труда. Индивидуалният размер на основната заплата се определя с вътрешните правила за работната заплата на предприятието в зависимост от нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит. 53. „Оценка на въздействието“ е инструмент за подпомагане процеса на вземане на решения и за подобряване качеството, прозрачността, обосноваността и устойчивостта на политиките и законодателството, приемано от органите на законодателната и изпълнителната власт, като същевременно се намаляват разходите и негативните въздействия върху граждани, бизнес, администрация и засегнатите страни като цяло. медицинска помощ на болен и пострадал човек в животозастрашаващо състояние, който представлява опасност за себе си или околните – пострадал при катастрофа, с изгаряния и кръвоизливи, изпаднал в безсъзнание, с кръвоизливи, със счупвания по тялото и крайниците, с болки в гърдите, лица с данни за психично разстройство, натравяне след поглъщане на лекарства, гърч или други тежки случаи. 55. „Уеб базираната система“ представлява електронна „точка за контакт“ за трансгранично здравно обслужване, предоставяща леснодостъпна, разбираема и пълна информация, като същевременно се гарантира защитата на личните данни. 56. „Универсален достъп до здравеопазване“ (универсална здравна помощ, универсално здравеопазване, универсално покритие или универсална грижа) е система за здравеопазване, в която всички граждани на определена държава или регион имат достъп до здравни услуги, когато се нуждаят от тях, без да изпитват финансово затруднение за това. 57. „Финансиране“ представлява осигуряването на пари, където и когато са необходими.

в който колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ да придобие статут на подзаконов нормативен акт и като такъв да важи за всички медицински професии независимо къде се извършва трудовата реализация, както Националният рамков договор със закон – Закона за здравното осигуряване, е определен като подзаконов нормативен акт. Това не е само за залата.

За едни случаи може – какъвто беше за колективния трудов договор преди много години, когато много от нас не са били в тази зала, а за други не може, но другите сме сега, в момента. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)

против 69, въздържали се 8. Предложението не е прието.

Ще Ви запозная със съобщенията за парламентарен контрол за 5 юни 2020 г. – петък. 1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Кръстина Таскова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на седем въпроса от народните представители Манол Генов (два въпроса); Елхан Кълков; Севим Али; Николай Иванов (два въпроса); и Любомир Бонев; и на едно питане от народния представител Дора Янкова. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на два въпроса от народните представители Надя Клисурска-Жекова, Виолета Желева, Димитър Данчев и Кристина Сидорова; и Виолета Желева и Румен Георгиев; и на едно питане от народните представители Георги Гьоков, Кристиан Вигенин и Весела Лечева. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на два въпроса от народните представители Станислав Станилов; и Явор Божанков. 5. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на четири въпроса от народните представители Виолета Желева; Георги Михайлов; и Кръстина Таскова; и на едно питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова. 6. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на три въпроса от народните представители Васил Антонов и Чавдар Велинов; и Анастас Попдимитров, Нона Йотова и Александър Симов (2 въпроса). 7. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Дора Янкова. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на три въпроса от народните представители Кръстина Таскова; Светла Бъчварова, Чавдар Велинов и Васил Антонов; Светла Бъчварова и Веска Ненчева; Кристиан Вигенин; Светла Бъчварова и Николай Пенев (два въпроса). 10. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народните представители Васил Антонов, Кольо Милев, Христо Проданов и Михаил Христов. 11. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народните представители Васил Антонов и Чавдар Велинов.

отлагане на отговори със седем дни са поискали: